verða næstu kosningar? Hér á landi hafa verið haustkosningar árin 1949, 1959, 1979, síðan 2016, 2017 og 2021. Þær ríkisstjórnir sem voru áður kjörnar að hausti breyttu allar dagsetningu kosninga þannig að aftur yrði kosið að vori. Það var því nýlunda að ákveðið var að kjósa aftur að hausti árið 2021 en breyta ekki kjördegi þannig að það yrðu aftur vorkosningar eftir stutt kjörtímabil ríkisstjórnarinnar sem féll þar á undan.

Almennt séð þá kom sú skoðun upp hjá þeim sem tóku þátt að vorkosningar væru heppilegasta fyrirkomulagið, t.d. vegna fjárlagagerðar og einnig má nefna þar mikilvægt eftirlitshlutverk þingsins því að þegar kosningar eru að hausti til þá eru ráðherrar svo til eftirlitslausir síðustu mánuðina fyrir kosningar, frá því að þing fer frá í byrjun sumars og í raun bara þangað til kosningar hefjast. Svoleiðis var það núna fyrir kosningarnar 2021

en ekki að vera loforð sem ráðherrar eiga bara að spreða hér fram og til baka rétt fyrir kosningar með einhverjum styrkjum hingað og þangað. Spurningin er því í rauninni dálítið einföld: Þurfum við að þola þetta ástand aftur með tilheyrandi álagi á fjárlagavinnuna í kjölfar kosninganna eða ætlar forsætisráðherra að breyta fyrirkomulagi fjárlagavinnu fyrir kosningarnar, nú eða þá að kjósa að vori?

hafi verið ýmsar skoðanir í þeirri umræðu. Eins og ég hef sjálf bent á þá eru mörg nágrannalönd okkar með haustkosningar og

Ég hef í sjálfu sér ekkert mikið meira um fyrirspurnina að segja annað en það að samkvæmt bæði stjórnarskrá og kosningalögum er kjörtímabilið fjögur ár og almennar reglulegar þingkosningar eiga að fara fram við lok kjörtímabils. Að öllu óbreyttu fara því fram kosningar í síðasta lagi 25. september 2025.

enda. Að öllu óbreyttu ættu þessar kosningar því að fara fram í september 2025. Það ætti í fyrsta lagi að gefa þeirri ríkisstjórn sem tekur við nægan tíma til þess að undirbúa fjárlög. Í öðru lagi er mikilvægt að ræða hvað þarf til að það geti gengið með þeim hætti að sem snurðulausast sé,

Danir geta haft kosningar hvenær sem er á árinu og við þekkjum það þaðan að til þeirra er oft boðað með mjög skömmum fyrirvara. Finnar eru með kosningar að vori. Þannig að ég

og komst að því að veðrið var síst verra að hausti en eða vori en það getur alltaf verið mjög slæmt þannig að það er mjög erfitt að miða kosningar við veður eins og einhverjir hv. þingmenn nefndu. Ég segi það hér að ég skil alveg umræðuna en vil bara ítreka að engin ákvörðun hefur verið tekin um annað en að kosningar verði að hausti 2025. Ég lýsi mig reiðubúna til samtals um það hvernig fjárlagagerð geti farið sem snurðulausast fram verði kosningar að hausti og ítreka að verði breyting þar á mun ég að sjálfsögðu eiga um það samtal við formenn flokka hér á þingi.

ætti þá að liggja fyrir fjármálaáætlun að vori, ekki satt, sem markar rammana sem við eigum að fylgja. En svo svo kemur ný ríkisstjórn og að sjálfsögðu er ekki hægt að ætlast til annars en að hún setji einhvern svip á fjárlagafrumvarp fyrir komandi ár og þá þarf það að vera hluti af því sem við gerum ráð fyrir í okkar kerfi. Að öðru leyti þakka ég hv. þingmanni fyrir að halda uppi umræðu um þetta mál hér á vettvangi Alþingis.

Eitt allra brýnasta verkefni stjórnmálanna og samfélagsins alls er að ná viðsnúningi í því hvernig mannfólkið umgengst náttúruna. Loftslagsvandinn er kannski ein birtingarmynd og sú sem hefur verið einna mest rædd síðustu árin, en það er mikilvægt að líta ekki fram hjá hinum stóru hnattrænu vandamálunum; útdauða tegunda, mengunarvandanum. Þetta hefur aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kallað þrenns konar vá sem steðjar að jörðinni um þessar mundir, samofinn vandi sem hefur gríðarleg áhrif á okkur öll. En á sama tíma og hnattrænn vandi virðist kannski óyfirstíganlegur þá megum við ekki gleyma því að það er hægt að brjóta hann allan niður í smærri ákvarðanir um staðbundin verkefni. Þau verkefni hafa oft samt gríðarlega mikil og neikvæð umhverfisáhrif hvert um sig og vegna þess að safnast þegar saman kemur þá náum við aldrei tökum á hnattræna vandanum með því að snúa bara einu olíuskipi heldur þúsundum þeirra. Oft og tíðum stangast þessi mengandi starfsemi líka á við rétt fólks til heilnæms og öruggs umhverfis. Hér kemur hugmyndin um vistmorð inn sem eitt af þeim verkfærum sem getur orðið okkur að liði í baráttunni fyrir framtíð jarðarinnar, sem leið til að tengja saman þennan rétt til umhverfis og rétt jarðarinnar sjálfrar til þess að ná árangri. Þetta er ekki ný hugmynd. Sennilega var Olof Palme fyrstur til að ræða mikilvægi þess að gera vistmorð refsivert fyrir hálfri öld eða svo, en á síðustu tíu árum hefur þessi hugmynd fengið byr undir báða vængi. kannski að benda á Belgíu sem gengið hefur einna lengst af þeim löndum sem okkur standa nærri. Þar er búið að samþykkja þingsályktun og er núna verið að vinna að því að festa í lög skilgreiningu á vistmorði sem glæp. Hér á Íslandi var ég í hópi 12 þingmanna úr fjórum flokkum sem lögðu fram tillögu um að fela ríkisstjórninni að leggja tillögu fyrir þing aðildarríkja Alþjóðlega sakamáladómstólsins um að vistmorð verði viðurkennt sem brot á alþjóðalögum.

Það eru sóknarfæri fram undan fyrir Ísland að beita rödd sinni, bæði í gegnum formennsku í norrænu ráðherranefndinni en kannski ekki síst í Evrópuráðinu þar sem Ísland er með sérstök áform um að koma á framfæri mikilvægi samspils umhverfis- og mannréttinda, eitthvað sem Evrópuráðsþingið beindi til ráðsins að skoða í tengslum við leiðtogafundinn sem haldinn var hér á landi í maí. (Forseti hringir.) Þar var sérstaklega tekið fram að skoða bæri vistmorð sem mögulega leið til að standa vörð um rétt fólks til heilnæms umhverfis og náttúru.

yrði viðurkennt í Rómarsamþykktinni sem brot á alþjóðalögum sem falla undir lögsögu dómstólsins og að leggja fram sömuleiðis frumvarp til laga á Alþingi um að vistmorð yrði bannað að landslögum.

Það er í fyrsta lagi frekari greining á íslensku lagaumhverfi og þeim ákvæðum sem veita umhverfinu réttar- og refsivernd og þar er nefnd skörun við tiltekin ákvæði í íslenskri löggjöf, t.d. í almennum hegningarlögum,

Það var stofnaður undirhópur í lok síðastliðins árs, undirstýrihópur um mannréttindamál, sem hefur verið falið að skoða möguleika — og nú er ég að vitna í vettvang Evrópuráðsins — á nýjum réttarheimildum um mannréttindi í samhengi við umhverfismál og þar er m.a. verið að skoða þetta. Við gegnum formennsku í Evrópuráðinu á fyrri hluta þessa árs og ein af okkar áherslum þar hefur verið ýta undir og ýta áfram umræðunni um réttinn til heilnæms umhverfis sem mannréttindamál þannig að íslenska formennskan styður þessa undirbúningsvinnu Evrópuráðsins. Í tengslum við fund mannréttindanefndar Evrópuráðsins 2. maí stendur Ísland fyrir ráðstefnu um réttinn til heilnæms umhverfis sem umhverfis-, orku-, og loftslagsráðherra mun sækja fyrir hönd Íslands.

Rússa í Úkraínu. Ísland er meðal þeirra ríkja sem hafa brugðist við ákalli um aukinn fjárhagslegan stuðning við dómstólinn vegna þessa og það er mikilvægt að gæta þess að standa vörð um virkni dómstólsins áður en honum verða færð enn frekari verkefni. En í stuttu máli sagt er Ísland að taka virkan þátt í umræðu um vistmorð, ekki bara á vettvangi Evrópuráðsins heldur líka á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og á vettvangi norræns samstarfs.

en það verður flókið að útfæra það. Ég vonast til þess að leiðtogafundur Evrópuráðsins sendi frá sér skilaboð í þessum efnum. Ég vonast til þess. Ég veit að það verður

Ég held að það sé mikilvægt að við áttum okkur á því að Ísland hefur tækifæri til að vera leiðandi á þessu sviði og vera málsvari umhverfisins rétt eins og við erum málsvarar jafnréttis

Við erum að tala mikið um það að við þurfum að halda vel utan um þá stríðsglæpi sem er verið að fremja í Úkraínu. Að sama skapi þurfum við að halda utan um þá umhverfisglæpi sem verið er að vinna.

Það er mjög mikilvægt að gæta að vernd búsvæða almennt í lífríkinu og ég ætla ekki að draga úr því. En ég held samt sem áður að við verðum að forðast þessa heimsendaumræðu sem fer af stað sífellt þegar verið er að ræða um umhverfismálin.

mæli og svo má lengi telja þannig að það er margt jákvætt að gerast. Mér finnst stundum eins og það sé varpað of neikvæðu ljósi á umhverfismálin. Það eru tækifæri til að gera betur og við höfum gert vel og við eigum kannski að forðast þessa, ég vil segja gildishlöðnu umræðu um að allt sé að fara til fjandans. Það er ekki alveg svo, það er margt jákvætt að gerast í þessum málum. Ég held að við verðum að halda því á lofti og vera ekki að hræða ungmenni að óþörfu um að framtíðin sé bara ekki til.

er þessu hjartanlega sammála. Ég held nefnilega að það sé óumflýjanleg þróun að viðurkenning vistmorðs sem alþjóðlegs glæps verði að veruleika.

finnst þetta vera óþarfa varkárni. Mér finnst vel hægt að taka umræðuna miklu lengra áður en við förum að greina allt í ræmur. er hræddur um að ef við bíðum eftir þeim greiningum þá gætum við hreinlega misst af lestinni. Við gætum ekki bara misst af þeirri lest að Ísland myndi skipa sér í forystu þeirra ríkja sem berjast fyrir grænni og sjálfbærri framtíð heldur gætum við misst af því að ná að breyta grundvallarviðmiðum og afstöðu fólks vegna þess að þetta er stórt verkefni. Þetta er stórt verkefni sem snýst ekki bara um það að ná árangri gegn þeirri umhverfisvá sem steðjar að jörðinni heldur líka um að breyta afstöðu fólks til þess hvernig samfélag mannfólks, hvernig efnahagslífið, svo að við brjótum það bara niður í einföldustu eininguna, þarf að starfa í sátt við náttúruna. Við þekkjum það bara af sögu undanfarinna áratuga að það er allt annað en lítið verkefni. Rétt að lokum, vegna þess að hæstv. ráðherra nefndi friðartillögu Úkraínu varðandi þá glæpi sem Rússar fremja, nota umhverfisspjöll sem vopn í stríði,

Þess vegna finnst mér það vera ákveðin tíðindi að stjórnvöld í Úkraínu nefni vistmorð sem einn af sínum tíu punktum í sínum friðartillögum. Þar er fjallað um að það þurfi að koma í veg fyrir vistmorð og tryggja vernd umhverfisins sem hluta af varanlegum og réttlátum friði. Mér finnst þetta að einhverju leyti vera tímanna tákn. Mér finnst líka, og ég vonast til þess að það verði raunin af því að við erum að fara að ræða málefni Úkraínu hér á þessum leiðtogafundi, þar á meðal ákveðna þætti í þessum friðartillögum, að þetta eigi heima nákvæmlega á slíkum fundi sem er ætlað að fjalla um okkar sameiginlegu gildi á sviði mannréttinda, lýðræðis og alþjóðlegra laga og reglna,

Virðulegi forseti. Fyrirspurn mín hljóðar á þá vegu: Hver er að mati ráðherra helsta ástæðan fyrir því að Seðlabanki Íslands telur nauðsynlegt að vextir í krónuhagkerfi okkar þurfi að vera meira en fjórum sinnum hærri en vextir í danska krónuhagkerfinu til þess að vinna

út þá sjáum við að verðbólgan hjá okkur er enn þá á uppleið meðan verðbólgan í langflestum Evrópuríkjunum er á niðurleið. Samt er verið að kljást við svipaðar stærðir af verðbólgu. Við þurfum hins vegar allt að fjórum sinnum hærri vexti.

einarðlega við því að það væri aðhaldsleysi í ríkisfjármálum og það gæti haft á áhrif á m.a. útgjaldaþenslu sem myndi síðan orsaka það að verðbólguvöxturinn yrði meiri. Það hefur auðvitað gerst síðan. Auðvitað er það Auðvitað er það snúið fyrir hvern stjórnmálamann, sérstaklega í ríkisstjórn, að útskýra fyrir kjósendum að almenningur á endanum borgar brúsann af agaleysi við fjármálastjórn. Það er reyndin í dag

Sumir segja að síðustu kjarasamningar hafi farið út fyrir rammann en ég efast um að það hafi legið sérstaklega að baki nýgerðum kjarasamningum þó að þanþolið sé vissulega spennt. Það sem stendur eftir er að seðlabankastjóri, eins og hann hefur sagt sjálfur, stendur svolítið einn í þessari baráttu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir orðaði það skemmtilega í gær í viðtali á Sprengisandi, að hann sæi eiginlega einn um þriðju vaktina og ríkisstjórnin hefði skilið hann eftir.

að krónan og tæki Seðlabankans nái bara til afmarkaðs hóps Íslendinga, þ.e. þeirra sem eru undir krónuhagkerfinu en svo eru aðrir eins og við vitum sem eru fyrir utan krónuhagkerfið? Vaxtahækkanir ríkissjóðs bitna ekki á þeim.

Frú forseti. Ég þakka hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur þessa spurningu. Þegar hún barst mér fyrst var sérstaklega spurt um vexti á Íslandi miðað við vexti í danska hagkerfinu, svona til upprifjunar, það hefur aðeins dregist að þessi fyrirspurn komist á dagskrá hér. Í fyrsta lagi vil ég bara þakka fyrir fyrirspurnina. Það skiptir máli að horfa á ramma peningastefnunnar í þessum tveimur löndum, Danmörku og Íslandi, þar sem Danmörk er auðvitað með fastgengisstefnu við evruna, vaxtastig í Danmörku er í raun ákvarðað af Seðlabanka Evrópu og efnahagsaðstæðum á evrusvæðinu þannig að verðbólguhorfur í Danmörku ráða kannski ekki mest um stefnuna heldur horfurnar á evrusvæðinu meðan við erum með sjálfstæðan seðlabanka sem horfir til þróunar hér á Íslandi.

tölur sem við getum bara séð þegar við skoðum Eurostat milli mánaða þar sem hægt hefur á verðbólgunni víða en annars staðar er hún í hæstu hæðum og allt upp í 20%, þannig að það er töluverður munur á. Það sem miklu skiptir í þessu er að hagvöxtur á evrusvæðinu í fyrra var um 3,5% og það hægði töluvert á vextinum á síðasta fjórðungi ársins á meðan á Íslandi var hagvöxtur í fyrra rúmlega 7%, sem var raunar umfram spár þeirra sem spáðu fyrir um þennan vöxt. Ef við tökum mark á spánum verður hagvöxtur á Íslandi áfram töluvert hærri en á evrusvæðinu. Áætlað er að laun á almennum markaði á evrusvæðinu hafi hækkað um u.þ.b. 3% á milli ára í fyrra en samsvarandi hækkun hér á landi var 8,6%. var 8,6%. Staðan er því ólík, bæði hvað varðar launaþróun og hvað varðar í sjálfu sér umsvif í hagkerfinu.

Ef horft er til lengri tíma þá er þetta auðvitað heilmikið hagfræðilegt úrlausnarefni sem við blasir og almennt gætir verulegrar tregðu þegar reynt er að ná fram verðstöðugleika eftir langt skeið mikillar og breytilegrar verðbólgu vegna þess að kjölfesta verðbólguvæntinga við slíkar aðstæður er veik. Það er ekki nema eðlilegt og þetta þekkjum við. Áhrif óstöðugs verðlags á Íslandi undanfarna áratugi birtast því enn í því að kjölfesta verðbólguvæntinga er minni en t.d. á evrusvæðinu og þar hafa t.d. langtímaverðbólguvæntingar orðið fyrir minni áhrifum af völdum mikilla verðhækkana af völdum orkukreppu en hérlendis, þannig að

Að sjálfsögðu vitum við að þetta er í raun og veru ekki einangruð umræða um gjaldmiðlamál og peningastefnu. Við vitum alveg að því fylgir ákveðinn tilkostnaður að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil og sjálfstæða peningastefnu en við vitum líka að því fylgja fjölmargir kostir. Við heyrum það hins vegar nú þegar vextir fara upp að

að niðurstaðan sé sú að raunhæfir valkostir okkar eru tveir. Það er annars vegar að viðhalda sjálfstæðri peningastefnu og þjóðhagsvarúðartækjum sem við höfum auðvitað fjölgað í okkar regluverki frá því sem var fyrir hrun eða að ganga í Evrópusambandið og þar með Evrópska myntbandalagið og það kallar auðvitað á miklu meiri og umfangsmeiri pólitíska ákvörðun og umræðu en eingöngu hvað varðar gjaldmiðilinn og valkosti í þeim efnum. Sú ákvörðun snýst ekki bara um peningastefnu heldur er miklu stærra pólitískt mál.

Hér er spurt um muninn á íslensku og dönsku efnahagsumhverfi og þar er einn stór munur á og það er verðtryggingin sem við búum við. Það er eiginlega fíllinn í stofunni vegna þess að verðtrygging 101 er bara þannig að á meðan hún er við lýði þá virkar ekki stýritæki Seðlabanka Íslands, sem er vaxtahækkunin, sem skyldi þannig að Seðlabankinn þarf stöðugt að beita því með mun grófari hætti heldur en tíðkast annars staðar og í stærri stökkum. Við erum að horfa á þetta núna.

gríðarlega dýr og á eftir að verða dýrari ef svo fer fram sem horfir á næstu árum.

Ég er alls ekki á móti því að þriðjungur geri upp í evrum. Ég vil bara að allir fái að gera upp í evrum. Það er ekkert réttlæti fólgið í því, talandi um Danmörku, að þar er fólk að borga íbúð sem fjárfest er í einu og hálfu sinni

og ekki bara huga að því, við þurfum að breyta fyrirkomulaginu á vinnumarkaði, hvernig módel við viljum þar. Ég tel einsýnt að við eigum að líta til Norðurlandanna þegar kemur að stórum ramma

að vaxtabyrðin sem er sett núna á almenning í landinu í gegnum vaxtastýritæki Seðlabankans bitnar aðeins á þeim sem eru með gömlu krónuna, annars vegar óverðtryggðu krónuna og síðan hvernig verðtryggðu lánin snúast upp í andhverfu sína og við sjáum fólk jafnvel vera að missa allt. Við hljótum að þurfa einhvern tímann að fara að taka á þessu. Það er ekki eðlilegt

og kannski finnst einhverjum á evrusvæðinu bara ekkert réttlæti í því að hér séu miklu betri laun og miklu betri lífskjör en víðast hvar á evrusvæðinu. Við getum líka rætt um það að verðbólgan fer mjög misjafnlega með Evrópu.

í 100 ára sögu fullveldisins. Það er myntbandalag, það er gullfótur, það er fastgengi með höftum, fastgengissamstarf, peningamagnsmarkmið, raungengismarkmið, skriðgengi, fastgengi,

það eru engar skyndilausnir. Það er ekki í boði að taka einhliða upp einhvern gjaldmiðil án þess að vera með skýran bakhjarl. Það eru bara tveir valkostir. Það sem ég er að segja skýrt

stendur bara mjög vel. Og hitt sem ég vil segja er að innganga í Evrópusambandið, sem ég get borið fulla virðingu fyrir að stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar setji á dagskrá, felur í sér miklu meira en bara að verða aðili að myntbandalagi og taka upp nýjan gjaldmiðil. Hún er risastór pólitísk ákvörðun sem þarf miklu meiri umræðu. En ég vil hins vegar segja að öll þessi umræða þar sem við erum búin að fara í gegnum þessa valkosti hefur, finnst mér, fært umræðuna fram á við og ég held líka að okkur hafi lánast betur að koma bæði skýrari sýn og stefnumótun í ríkisfjármálin. Ég vil líka trúa því, þó að það sé í tísku að tala niður vinnumarkaðinn, að mjög margt jákvætt hafi gerst í þróun mála aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda á undanförnum árum sem ég trúi að eigi eftir að verða til framfara til lengri tíma litið í því að tryggja hér efnahagslega velsæld og stöðugleika.

þau að hungri og sárafátækt verði útrýmt, dregið úr ójöfnuði innan lands og á milli ríkja, mannréttindi virt, öll séum við jöfn fyrir lögum og fáum að lifa við frið og öryggi í daglegu lífi. Að sjálfsögðu liggja alþjóðasamningar og skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist einnig til grundvallar þróunarsamvinnustefnunni. Sú sem hér stendur er undir sterkum áhrifum frá nýloknum fundi kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna í New York og einnig, svo að það komi fram, frá kvennaþingi sem meira en hundrað konur tóku þátt í um liðna helgi hér í Reykjavík. Að mínu áliti er það þrennt sem skiptir mestu máli þegar lagður er grunnur að árangursríkri þróunarsamvinnustefnu: Baráttan fyrir kvenfrelsi, réttindum barna og kynsegin fólks, í öðru lagi baráttan gegn hamfarahlýnun og fyrir líffræðilegum fjölbreytileika og í þriðja lagi baráttan fyrir friði og gegn hvers kyns ofbeldi, ekki síst kynbundnu ofbeldi. Nauðsynlegur árangur í þróunarsamvinnu og utanríkisstefnu og í rauninni allri stefnumótun ef út í það er farið, næst ekki nema þessi þrjú lykilviðfangsefni séu samofin í stefnumótun okkar og þróunarsamvinnu til stutts og langs tíma. Þetta snýst um mannréttindi, um umhverfi og öryggi og, frú forseti, eins og ég held að við öll vitum í þessum sal,

Við þurfum líka, frú forseti, að taka ítarlegt samtal um það með hvaða hætti sé best að ná markmiðum okkar í þróunarsamvinnustefnunni og þá er ég að vísa í framkvæmd stefnunnar. Á hún að vera tvíhliða? Á hún að vera í fjölhliða samstarfi, t.d. við stofnanir Sameinuðu þjóðanna? Með hvaða hætti nýtum við kosti þess að fela frjálsum félagasamtökum framkvæmd stefnunnar? Ég held að framkvæmdin sé oft best komin í höndum félagasamtaka. Þau hafa áratugareynslu, fagfólk á sínum snærum og eru í daglegu nánu samstarfi við heimafólk á hverjum stað. Þannig nýtast oft fjárframlögin best og það verður mjög mikið úr hverri íslenskri krónu. Spurningar mínar eru einfaldar: Hvað líður mótun þróunarsamvinnustefnu sem á að taka gildi á næsta ári, 2024, og vera til fimm ára, ef ég man rétt,

Íslands 2019–2023 rennur sitt skeið í lok þessa árs og vinna er yfirstandandi við undirbúning nýrrar stefnu 2024–2028 sem verður lögð fyrir á haustþingi. Mikilvægt innlegg í stefnumótunarvinnuna er niðurstaða úr jafningjarýni þróunarsamvinnunefndar OECD, sem við köllum í daglegu tali DAC-nefndina. Hún fór fram í október í fyrra, 2022, og verður formlega tekin fyrir í nefndinni 3. apríl nk. Þessi jafningjarýni byggist á ítarlegu mati á stefnu og starfi Íslands og þar verða veitt tilmæli um það sem betur mætti fara í þróunarsamvinnu okkar, svo sem hvað varðar áherslur, framkvæmd og eftirfylgni, sem er hluti af því sem hv. þingmaður spyr um. Ég veit að þessi jafningjarýni hefur verið okkur gríðarlega dýrmæt, bæði það að fara í gegnum alla vinnuna með þessum sérfræðingum og þessu fólki, láta þau skoða alveg á dýptina hvað við erum að gera, hvernig við erum að gera það og svo í leiðinni að fá út úr því hvað má betur fara og hvað er að ganga vel og geta þá tekið ákvarðanir

ár. Það er alveg ljóst að þróunarríkin glíma við fjölþættar og krefjandi áskoranir. Nú blasir t.d. við sárafátækt í heiminum er farin að aukast í fyrsta skipti í tvo áratugi. Ég held að

ógnir og krísur sem ekkert lát virðist vera á. Það að við séum að horfa upp á að sárafátækt sé aukast í fyrsta skipti í tvo áratugi er ótrúlega sárt, að sjá svona skref aftur á bak en ekki fram á veginn. Þróunarsamvinnunefnd, sem sinnir ráðgefandi hlutverki við stefnumarkandi ákvarðanatöku um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands samkvæmt lögum, óskaði eftir að koma snemma að undirbúningi stefnunnar. Hinn 20. janúar sl. hélt nefndin starfsdag sem tileinkaður var nýju stefnunni og skilaði tillögum til ráðherra sem innlegg í þessa stefnumótunarvinnu. Þróunarsamvinnunefnd mun taka drögin til umfjöllunar á öðrum fundi þegar þau liggja fyrir og umsögn nefndarinnar fylgja drögum að þingsályktunartillögu til Alþingis. Samhliða mótun nýrrar stefnu er fyrirhugað samráð við helstu hagsmunaaðila á Íslandi, svo sem borgarasamfélag, félagasamtök, fræðasamfélag, atvinnulíf, fulltrúa yngri kynslóðarinnar og aðra sem að málaflokknum koma. Þar á meðal eru í undirbúningi samráðsfundir við helstu hagsmunaaðila. Þar verður leitast við að ná til fjölbreyttra aðila sem að málaflokknum koma og er vonast eftir markvissum umræðum þannig að samráðið komi að sem bestu gagni við stefnumótunarvinnuna. Hún mun taka mið af núgildandi stefnu sem lögð er áhersla á friðsamlegar lausnir, uppbyggingu félagslegra innviða, verndun jarðarinnar og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda, jafnrétti kynjanna og mannréttindi, sem eru sömu þættir og hv. þingmaður nefndi í sinni ræðu. Það má gera ráð fyrir stóraukinni áherslu á loftslagsmál í þróunarsamvinnunni, ekki síst á sviði sjálfbærrar orku og íslenskrar þekkingar í þeim málaflokkum. Leitað verður leiða við að takast á við spillingu, sem við vitum að er gríðarlega mikið vandamál í þeim löndum sem við eigum í samstarfi við í þróunarsamvinnu, og leitað leiða sem stuðla að jöfnuði og auka og tryggja viðnám samfélaga með tilliti til efnahags- og félagslegrar uppbyggingar. Lögð er áhersla á tengslin milli mannúðaraðstoðar, þróunarsamvinnu og friðar en þörfin fyrir mannúðaraðstoð hefur farið ört vaxandi á undanförnum misserum og ekkert bendir til annars en að svo verði áfram.

Þetta málefni stendur mér mjög nærri eftir starf mitt í utanríkisráðuneytinu þar sem ég fékk að sjá með eigin augum hvað íslensk þróunarsamvinna skiptir gríðarlega miklu máli. Það verður áhugavert að fara yfir jafningjarýni DAC sem von er á. En mig langar til að staldra aðeins við orð hæstv. ráðherra um mikilvægi þess að við nýtum fjármuni okkar sem við leggjum til þróunarsamvinnu eins vel og kostur er og hvetja hana til dáða í þeim efnum. Þar eigum við að einblína á styrkleika okkar og halda áfram að hvetja atvinnulífið til þátttöku, bæði í verkefnum og til fjárfestinga eins og þróunarríkin kalla svo ákaft eftir.

Hins vegar langar mig að hvetja hæstv. utanríkisráðherra til þess að auka hlut frjálsra félagasamtaka og hvernig þau eru nýtt í þessu mikilvæga starfi. Að lokum langaði mig að

Frú forseti. Við erum að ræða hérna mikilvægan málaflokk og vissulega höfum við gert margt gott, íslensk stjórnvöld, og það ber að þakka. En við eigum líka óuppgerð mál sem mér finnst kannski gott að fá hér fréttir af. Það er alveg ljóst að það er grunur uppi um að íslenskt stórfyrirtæki hafi gerst sekt um að hafa beitt mútum til að sölsa undir sig náttúruauðlindir Namibíu og það hefur verið kvartað eða það hafa komið þau skilaboð að íslensk stjórnvöld hafi ekki gengið vasklega fram við að aðstoða við það að ná árangri í þeim málum. Það væri fróðlegt að fá afstöðu hæstv. ráðherra

Það er rétt að byrja á því að þakka hæstv. utanríkisráðherra fyrir svörin og ég treysti því, eins og hér hefur komið fram í umræðunni, að áfram verði haft mjög náið samráð við þróunarsamvinnunefnd og hún höfð með í ráðum, eins og lög gera ráð fyrir, um þróun stefnunnar, vinnuna að henni og hvernig hún verður lögð fram í haust.

við, stjórnvöld, og Ísland framfylgir sinni þróunarsamvinnustefnu. Það er auðvitað rétt sem hæstv. ráðherra bendir á að við erum stödd þar þar á ofanverðri 21. öld að við sjáum að kerfin okkar ráða ekki við krísurnar sem við erum að eiga við. Það er loftslagskrísan og það er auðvitað að verða hrikaleg þróun í því að sárafátækt er að aukast og við erum líka að eiga við bakslag

Hvað ætlið þið að gera í loftslagsmálunum? Þannig að ég vil líka hvetja hæstv. ráðherra til að beita sér fyrir beinum fjárfestingum í atvinnuuppbyggingu í öðrum löndum. Það er líka hlutverk atvinnulífsins okkar

bæði lyftum þeim og hjálpum þeim að hjálpa öðrum vegna þess að þau eru heilt yfir gríðarlega öflugt verkfæri fyrir stjórnvöld, líka til að koma fjármagni með góðum hætti, byggt á reynslu, þekkingu og tengslum og öllu slíku, inn í okkar þróunarsamvinnu. Ég tek líka undir með þeim sem hafa nefnt hérna atvinnulífið. Það er gríðarlega mikilvægt að atvinnulífið sé hluti af þessum verkefnum, bæði vegna þess að markmiðið hlýtur að vera að gera sem flest svæði sjálfbær á allan hátt og þá líka efnahagslega sjálfbær. Og það þýðir að það þarf fjárfestingar. Í mínum huga er það líka hlutur sem atvinnulífið á að finna hjá sjálfu sér að það eigi að gera. Og hér höfum við náttúrlega dæmi á sviði orkumála í beinum verkefnum en líka til að mynda í

fram undan er, tryggja það að ramminn sé til staðar þannig að þegar fjárfestingar koma — segjum að þær séu erlendar fjárfestingar í atvinnuuppbyggingu, sem er gott ef vel gengur — þá sé búið að búa til regluverkið, bæði til að koma í veg fyrir spillingu en líka til að tryggja það að íbúar þessara landa njóti góðs af þessari nýtingu, uppbyggingu og sjálfbærri framtíð. Það skiptir máli fyrir okkur að við séum með svigrúm til þess að bregðast við eins og við gátum gert í Malaví vegna

en viljum gjarnan fylgja því sem kemur út úr rýnivinnunni,

En það er umhugsunarefni þegar þessir flokkar koma ítrekað með tillögur sem eiga að grafa undan Samkeppniseftirlitinu. Sjálfstæðisflokkurinn bað um skýrslu Ríkisendurskoðunar, fullur tortryggni.

flytja hér tillögur ítrekað sem fela í sér sniðgöngu við almenn samkeppnislög. Við hljótum að staldra við þegar ítrekað er verið að leggja fram tillögur um að það eigi

forstjóranum sem hefur hvergi gefið eftir þegar kemur að eftirliti með samkeppnismálum og það eftirlit hefur skilað beint íslenskum neytendum milljörðum í ábata,

Katrínu Gunnarsdóttur kærlega fyrir fyrirspurnina. Hún er fremst í flokki þeirra sem er mjög umhugað um það sem er að gerast í hagkerfinu okkar og hefur sinnt samkeppnismálum ötullega. Hún spyr núna um ástæður þess að fulltrúar neytenda eigi ekki sæti í starfshópi sem skoðar breytingu á stofnanaumgjörð samkeppnis- og neytendamála á Íslandi. Því er til að svara að á undanförnum árum hefur verið gert átak í því að leita leita leiða til þess að fækka einingum í ríkisrekstri og stækka þær í því skyni að auka hagkvæmni í ríkisrekstri, bæta þjónustu og gera störfin skilvirkari. Reynslan af sameiningu opinberra stofnana hér á landi hefur sýnt að talsverð samlegðaráhrif geta verið af slíkum sameiningum í húsnæði, mannahaldi og í stoðþjónustu.

möguleikar á sameiningu við aðrar stofnanir sem aukið geti samlegðaráhrif og skilvirkni í opinberu eftirliti. Meginmarkmiðið er að styrkja samkeppni innan lands, tryggja stöðu neytenda betur í nýju umhverfi netviðskipta og efla alþjóðlega samkeppnishæfni íslensks Til að fylgja þessum áherslum í stjórnarsáttmála eftir var ákveðið að skipa starfshóp til að kanna stofnanaumgjörð samkeppnis- og neytendamála og hvernig sameining og samrekstur Samkeppniseftirlits og Neytendastofu gæti hugsanlega komið inn í stofnanakerfi ríkisins, þ.e. hvernig stjórnskipulagi neytenda- og samkeppnismála sé best fyrir komið innan stjórnsýslunnar. Starfshópnum er ætlað að skoða gildandi ákvæði laga sem um þessar stofnanir gilda með það fyrir augum að marka hugsanlegri nýrri stofnun stjórnskipulega stöðu. Ekki er í þessari vinnu sérstaklega horft til efnisreglna samkeppnis- eða neytendaréttar. Þegar valið var í starfshópinn var verið að velja einstaklinga sem þekktu vel til opinberra stofnana og/eða höfðu reynslu af sameiningu þeirra og gætu metið hvernig nýrri stofnun yrði best komið fyrir í stofnanakerfi ríkisins. Verkefni starfshópsins snýr ekki að því að endurskipuleggja verkefni Samkeppniseftirlitsins eða Neytendastofu eða yfirfara efnislega löggjöf á þessu sviði. Því var við skipan starfshópsins ekki verið að skipa sérstaka fulltrúa þessara stofnana eða sérfróða aðila á sviði samkeppnis- eða neytendamála. Eins og fram kom í fréttatilkynningu ráðuneytisins frá 24. ágúst í fyrra er starfshópurinn skipaður þremur einstaklingum. Þorgeir Örlygsson, fyrrverandi forseti Hæstaréttar, er formaður starfshópsins og var hann skipaður vegna lögfræðiþekkingar sinnar, dómarastarfa bæði í Hæstarétti og annars staðar, sem fyrrum ráðuneytisstjóra viðskiptaráðuneytis og vegna yfirgripsmikillar reynslu hans innan lands jafnt sem utan af stjórnsýslunni og verkefnum hennar. Svanhildur Hólm Valsdóttir, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, var skipuð í starfshópinn vegna þekkingar sinnar á starfsháttum

og síðar fjármála- og efnahagsráðuneytinu og störfum erlendis í alþjóðastofnunum. Með starfshópnum starfar Harpa Theódórsdóttir, viðskiptafræðingur og sérfræðingur í menningar- og viðskiptaráðuneytinu.

með í starfshópnum og að starfshópurinn yrði skipaður allt að sjö einstaklingum. Frá því var horfið að hafa starfshópinn það fjölmennan og í stað þess er starfshópurinn skipaður þremur einstaklingum. Í skipunarbréfi er lögð áhersla á að starfshópurinn hafi virkt samráð við helstu haghafa. Starfshópurinn hefur þannig fundað með forstöðumönnum viðkomandi stofnana og með fleiri hagaðilum á þessu sviði, t.d. Neytendasamtökunum.

til að mynda hvernig stofnanaumgjörð samkeppnis- og neytendamála sé best fyrir komið með tilliti til þeirrar reynslu sem fengist hefur á stjórnskipulagi sem þar er viðhaft.

Þar ætti frekar að bæta í en nokkuð annað. Viðfangsefni Samkeppniseftirlitsins og Neytendastofu eru gjörólík. Annars vegar að stuðla að virkri samkeppni á neytendamarkaði í heild sinni, hins vegar að bregðast við óréttmætum viðskiptaháttum og brotum gegn réttindum neytenda. verið skipaður starfshópur um þessa stofnanaumgjörð án aðkomu neytendaverndarsamtaka en með aðkomu framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs. Samskipti stjórnvalda við hagsmunaverði eiga að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum og jafnræði. Hvernig samræmist það þeim viðmiðum að útiloka fulltrúa neytenda frá aðkomu að starfshópi um stofnanaumgjörð neytendamála? Það má færa rök fyrir því að nær öll mál snerti hagsmuni neytenda með beinum eða óbeinum hætti og ég minni á að á Íslandi eru fjögur samtök neytenda en ekki bara eitt: Neytendasamtökin, sem sinna því sem snýr að vörum og þjónustu, Félag íslenskra bifreiðaeigenda, Samtök leigjenda og svo Hagsmunasamtök heimilanna, sem berjast fyrir réttindum neytenda á fjármálamarkaði.

Hún hefur tekið fyrir og verið gagnrýnin á ofurhagnað bankanna. Hún hefur verið gagnrýnin á sölu Íslandsbanka og fleiri mál, sem ég vil segja að sé virkilega góð gagnrýni,

algjört lykilatriði fyrir íslensk heimili, íslenska neytendur, að hafa í samfélaginu öflugt samkeppniseftirlit. En lái mér hver sem vill, þar sem maður hefur maður hefur einhverja reynslu af því og hafandi heyrt hvernig flokkarnir hafa talað í gegnum tíðina gagnvart Samkeppniseftirlitinu, þá hef ég verulegar áhyggjur af því hver niðurstaðan verður. En ég verð að segja á móti að mér finnst mikilvægt að ráðherra hafi komið með þessa tóna inn, að það sé verið að tala alveg skýrt. Við ætlum ekki að draga tennurnar úr Samkeppniseftirlitinu. Það sem ég hef verulegar áhyggjur af

getur það verið þannig að einhverjir mögulega noti ferðina. Þess vegna vil ég upplýsa hv. þingmann um það og ítreka að það er útilokað í mínum huga að grípa til einhverra aðgerða sem veikja samkeppniseftirlit í landinu í fyrsta lagi. Í öðru lagi vil ég líka upplýsa að við vorum og erum í talsverðu sambandi við Neytendasamtökin og upplýstum þau um hvernig við ætlum að gera þetta. Við vorum að skoða fyrst og síðast stofnanaumgjörðina en ekki í raun og veru neytendur sérstaklega Við höfum nýverið gengið frá samningi og ætlum að ganga frá frekari samningum við Neytendasamtökin til þess að styðja þau við að veita áframhaldandi aðhald á þessum markaði. Og það er

um þessar mundir og allt aðhald með markaðnum, allar tillögur sem eru til þess fallnar að draga úr verðbólguþrýstingi og vinna á verðbólguvæntingum, er það sem skiptir íslenska hagkerfið mestu máli þessa dagana.

verandi eyja, þá eigum við mjög mikið undir því að standast samanburð við aðra og megum þess vegna aldrei sofna á verðinum. Þessi ítarlega könnun frá IMD-háskólanum í Sviss á samkeppnishæfni 63 ríkja leiddi í ljós ágætismeðaltal fyrir Ísland. Við erum í 16. sæti, milli Þýskalands og Kína,

en við samanburð á verðlagi er Ísland aftur á móti verr statt heldur en fyrir áratug og það nokkuð mikið. En mestu skiptir að við erum allt að 30 sætum neðar en önnur Norðurlönd þegar kemur að alþjóðaviðskiptum og erlendri fjárfestingu. þegar kemur að alþjóðaviðskiptum og erlendri fjárfestingu. Þar er staðan grafalvarleg. Eigi lífskjör hér að vera sjálfbær og sambærileg við það sem gerist á hinum Norðurlöndunum, þá verðum við að komast upp úr botnsætunum þegar litið er til alþjóðlegra viðskipta og erlendra fjárfestinga. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Hvernig hyggst ríkisstjórnin tryggja að samkeppnishæfni Íslands

að því meiri sem alþjóðaviðskipti eru á Íslandi, því betri verði lífskjör. Staðan er sú að um leið og Ísland fer að flytja út og gera

Hins vegar er hárrétt hjá hv. þingmanni að við þurfum auðvitað að skoða þessa mælikvarða og hvað við getum gert betur. Ég tel að við getum unnið að lánshæfi ríkissjóðs Íslands kynnt betur þann árangur sem við höfum náð í ríkisfjármálum. Við erum með tiltölulega hagstætt skuldahlutfall og með því að fá hækkun á lánshæfiseinkunn Íslands þá tel ég að við getum lækkað fjármagnskostnað.

Þess vegna eru stýrivextir háir á Íslandi. En ég verð að viðurkenna það, að ég tel eina af ástæðunum fyrir því að við erum að skora svona lágt vera

hvort við séum með krónu, evru, dollar eða hvað það nú er. Ástæðan fyrir því að ég er þeirrar skoðunar að krónan henti íslenska hagkerfinu er einfaldlega sú að þrátt fyrir allt eru lífskjör hér ein þau bestu í veröldinni. Við höfum náð að vera með einar hæstu þjóðartekjur á hvern íbúa

En ástæðan fyrir því að það getur verið flókið fyrir okkar hagkerfi að vera með annan gjaldmiðil er sú að hagsveifla á evrusvæðinu og hér á oft ekki

Þetta er eins og margt annað, það þarf að halda framkvæmdarvaldinu og stjórnsýslunni svolítið við efnið. Það þarf að upplýsa um gang mála. Það er oft sagt að það eigi til að mynda að jafna hlut kynjanna þegar kemur að úthlutunum en síðan er það á endanum ekki gert og grunnurinn er

þar segir líka að stjórn sjóðsins setji reglur um umsóknir, mat þeirra og málsmeðferð. Af þessu leiðir að stjórn sjóðsins er í raun sjálfstæð í störfum sínum og ráðherra skortir beinar valdheimildir til að setja áherslur um markmið við úthlutun styrkja. En í 6. gr. laganna er aftur á móti heimild fyrir ráðherra til að setja reglugerð um starfsemi og rekstur sjóðsins og framkvæmd laganna sem hefur ekki enn verið nýtt. Í þessu ljósi og eftir skoðun hef ég talið heillavænlegast að áherslur um kynjahlutföll við úthlutun styrkja úr sjóðnum komi frá Vísinda- og tækniráði

þ.e. um verkefnastjórana og hvernig það er metið. Ég tek undir með hv. þingmanni að það er ekki rétt mat eða fyllilega rétt sýn á það að miða við verkefnastjóra. Ég held að það væri vænlegra að skoða hver átti hugmyndina, hvaðan kemur hugvitið og hvaðan kemur hugmyndin frá. Við höfum verið að skoða hvaða leiðir væru bestar í þessu af því að við erum að vinna í því að setja upp upp mælaborð nýsköpunar til að eiga enn þá betri gögn um allt sem er að gerast og hvernig það er að gerast. Varðandi úthlutun eftir verkefnastjórum þá hafa konur verið að leiða um þriðjung umsókna í Tækniþróunarsjóð.

En það er líka bundið ákveðnum vandkvæðum þegar það er skoðað af því að samkvæmt fyrirtækjaskrá Skattsins, ef við tökum dæmi, þá er t.d. ónefnd kona skráð formaður stjórnar Háskólans í Reykjavík en ónefndur karlmaður hins vegar skráður raunverulegur eigandi. Hvort ber þá að skilgreina Háskólann í Reykjavík, sem umsækjanda, sem konu eða karl í skilningi þessarar tölfræði? Þetta er eitthvað sem við erum að vinna að, hvernig við getum metið þetta betur og óskin væri kannski að reyna að safna upplýsingum um raunverulegan eiganda verkefnisins, þ.e. frumkvöðulinn, helsta hvatamanninn, til að fá betri sýn á það hvar hugmyndir frá konum eru inni í þessu kerfi. Þetta er bara í skoðun og við erum að reyna að fá betri tölfræðileg gögn um allar þessar úthlutanir.

það fram og varpað því fram betur hvernig staðan er. En sú tölfræðilega greining sem liggur nú þegar fyrir — og gagnatorg Rannís var skref í þá átt að reyna að búa til gagnsærra kerfi utan um sjóðaúthlutanir okkar — er um kynjasamsetningu stjórna og fagráða sjóðsins, fjölda umsókna eftir kyni verkefnastjóra, eins og við höfum talað um, hlutfallslega skiptingu umsókna eftir kyni verkefnastjóra, árangurshlutfall, hlutfallslega skiptingu og fleira. Við erum að vinna að mælaborði nýsköpunar og þar erum við að reyna að vinna að frekari upplýsingum um styrkveitingar úr öllum samkeppnissjóðum og birta þær.

sóttu karlar um 19,3 milljarða og fengu úthlutað 2,8 milljörðum en konur sóttu um 8,1 milljarð og fengu úthlutað 1,1 milljarði kr. Ef við tökum 2022 hefur batnað verulega þar sem fyrirtækjastyrkirnir eru t.d. 40% konur og það er hæsta hlutfall sem við höfum séð. 36% í heildina úr Tækniþróunarsjóði. En meginhluti fjármagnsins eða 80% liggur í fyrirtækjastyrkjunum, stærri styrkjunum og þar eru konur verkefnastjórar í 42% af úthlutunum. Þannig að árið 2022 er það besta sem við höfum séð. En það er verk að vinna og stundum líður mér eins og umræðan um þetta sé eins og umræðan var um konur í pólitík fyrir nokkrum árum. Þær þurfa bara að vera duglegri að sækja um. Það er nú aldeilis ekki þannig. Við þurfum að gera betur og að taka saman betri og gagnsærri gögn um alla sjóðina.

Frú forseti. Ég er hissa á þessari umræðu sem fer hérna fram, að umræðan snúist um kyn verkefna, kyn þeirra sem sækja um styrki í samkeppnissjóð. Það er verið að tala um það á þeim nótum að það sé verið að tryggja eitthvert jafnræði. Er ekki bara einfaldara að velja bestu verkefnin?

Ef þetta er viðhorf Flokks fólksins þá er greinilega mikið verk að vinna að sannfæra flokkinn um að konur þurfa ekki að vera bara duglegri, kerfið þarf líka að vera opið fyrir konur.

ráðherrann er algjörlega á tánum. Auðvitað get ég komið hingað og sagt — ég ætla ekki að segja fjandakornið, en það hefði mátt vera betri flokkun eftir kyni og ég hefði viljað fá skýrari svör við ákveðnum spurningum. Það sem hins vegar skiptir mig máli er að finna hér ákveðinn hug, ákveðinn metnað og ákveðna sýn hjá ráðherra þegar kemur að þessum málum um að nýta krafta allra, allra þeirra sem koma með þessar

í vísinda- og tækniumhverfi, guð minn góður, í gegnum tíðina. Þannig að ég ætla bara að þakka ráðherra fyrir að hafa svarað hér nokkuð skýrt. Já, það er svolítið í land enn þá. þá. Ég mun koma hér aftur eftir einhvern tíma og spyrja ráðherra um hvort við höfum séð einhverjar frekari breytingar. Við erum að sjá jákvæða þróun í fyrirtækjastyrkjunum sem skiptir mjög miklu máli og sendir út þau skilaboð líka til ungra hugvitskvenna eða annarra sem eru með miklar hugmyndir að það er möguleiki,

af því að við vitum að þegar við erum að búa til kerfi þá þurfum við að gæta þess að fólk hafi aðgang að þeim, hvernig við erum að búa til kerfin og hvernig þau eru uppbyggð og hvernig fólk sér þau. Ef við

og segir að það þurfi ekkert að vera að pæla í þessum kynjamálum í nýsköpunarumhverfinu, (ÞKG: Ekki ég.) — nei, hv. þingmaður frá Flokki fólksins — þá fóru á síðasta ári 330 milljarðar dollara í fjárfestingar í nýsköpunarfyrirtækjum í Bandaríkjunum og 2% af þessum fyrirtækjum voru stofnuð af konum.

Nei, við viljum og verðum að ná árangri í hvoru tveggja af því það skiptir íslenskt hagkerfi máli. Það skiptir íslenskt hagkerfi máli að konur og karlar mennti sig, sæki sér framhaldsmenntun og séu í skóla til að stækka efnahagslífið og fjölga stoðum atvinnulífsins. En það skiptir líka máli fyrir nýsköpunarumhverfið og hugmyndirnar að konurnar sjái tækifæri í sjóðunum sem þær hafa ekki gert í jafn miklum mæli og karlarnir. Þess vegna er mikilvægt að við höfum skýrar tölur og gögn um það. Ég hef ekki talað fyrir kynjakvóta í neinum samkeppnissjóðum

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra fyrir að koma hér í þriðja sinn í vetur og ræða við mig um fjarnám á háskólastigi. Almenn færni í notkun stafrænnar miðlunar, fjarvinnu og fjarkennslu hefur tekið stökkbreytingum síðustu ár. Tæknin hefur líka þróast hratt og allt viðmót batnað. En hvernig ætlum við að nýta okkur þetta til að tryggja aðgang að námi óháð aðstæðum einstaklinga og til að tryggja samfélögunum aðgang að nauðsynlegri þekkingu? Við getum gert miklu betur en við erum að gera í dag. Aðgangur að námi hefur bein áhrif á tækifæri einstaklinga og jafnrétti til náms en í dag vil ég beina sjónum sérstaklega að þeim almannahagsmunum sem felast í því að nauðsynleg þekking sé til staðar í samfélögum og byggðum um allt land. Það eru hagsmunir einstakra byggða og samfélagsins alls að hægt sé að veita þjónustu þar sem hennar er þörf. Þarna hef ég m.a. í huga nám í greinum sem tryggja þjónustu við börn og fjölskyldur, gjarnan nám til starfsréttinda sem byggir ofan á grunnnám á háskólastigi, eins og t.d. nám í talmeinafræði, ljósmæðrafræði, master í sálfræði eða félagsráðgjafa til starfsréttinda; nám sem gjarnan er sótt af fólki sem búið er að koma sér fyrir með fjölskyldu í samfélagi þar sem það hyggst búa næstu árin. Hvers vegna erum við ekki komin lengra? Telur ráðherra að skilgreina ætti ákveðnar námsgreinar þar sem sérstök áhersla yrði lögð á framboð á fjarnámi í ljósi þess að tiltekna þekkingu og þjónustu skortir í landsbyggðunum, t.d. til að uppfylla kröfur ríkisins um þjónustu við börn og fjölskyldur? Og ef svo er, hvenær hyggst ráðherra hefja þá vinnu og með hvaða hætti? Í haust lagði ég ásamt fleirum enn og aftur fram tillögu til þingsályktunar um fjarnám á háskólastigi og nýlega mælti ég fyrir þessari tillögu. Þar er lagt til að skipaður verði starfshópur til að vinna aðgerðaáætlun um frekari eflingu fjarnáms með áherslu á þróun stafrænna kennsluhátta. Í tillögunni er lögð áhersla á að íslenskir háskólar verði í fremstu röð í notkun stafrænna kennsluhátta, bæði til að auka aðgengi að námi og gæði alls náms, hvort sem nemendur stunda námið innan veggja háskólanna eða í fjarnámi. Með öðrum orðum; að tæknin verði alltaf notuð til að tryggja að nám sé gott og aðgengilegt. Þá er lögð áhersla á að hægt sé að stunda allt nám sem fjarnám nema það sé eitthvað sem sérstaklega mælir á móti því. Á engan hátt er þó verið að draga úr mikilvægi staðnáms og samskipta. Þrátt fyrir framfarir í tækni og ítrekaðar tillögur um aukið fjarnám er enn þá allt of langt í land með að allt nám verði í boði stafrænt.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir. Hún er ötull talsmaður fjarnáms og öflugrar starfsemi háskólanna á landsbyggðinni og það er mikilvægt að þingið búi að slíkum þingmönnum. Eins og ég hef áður lýst þá tel ég mjög mikilvægt að nýta þá þekkingu og reynslu sem aflað var þegar stór hluti af námi í háskólum færðist tímabundið í fjarnám í heimsfaraldri. Þá má minna líka á áherslur í stjórnarsáttmála um aukna netvæðingu náms og aukið aðgengi að háskólanámi um allt land. Það var tekin ákvörðun í fyrra að fara í ákveðið samstarf háskólanna, að ýta undir, eins og gert er í löndunum í kringum okkur, hvata til ákveðinnar menntunar og tækifæra sem kallað er eftir í samfélaginu.

að búa til ákveðna hvata fyrir háskólana í umhverfi þar sem háskólar eru sjálfstæðir og þurfa að meta það sjálfir hvernig þeir kenna greinar og hvaða greinar fara í farveg fjarnáms þá sáum við margar nýjar leiðir fjarnáms verða til sem auka tækifæri landsbyggðarinnar, t.d. í fyrsta skipti tækninám á Norðurlandi sem er gríðarlegt framfaraskref og hefur verið kallað eftir í fjölda ára.

og líka fjölgun fagmenntaðra starfsmanna á leikskólum, íslenskunám og fleira gæti ég nefnt. Síðar á þessu ári er síðan ráðgerður síðari hluti þessa verkefnis og þá má vænta þess að áfram muni ég leggja áherslu á öflugt fjarnám um land allt.

Að þessu sögðu þá legg ég mikla áherslu á að stefnumótun um fjarnám og fyrirkomulag þess í tilteknum námsgreinum fari fram á vettvangi háskólanna en í samstarfi við staðbundin stjórnvöld,

en stefna stjórnvalda á þessu sviði liggur fyrir. Háskólarnir hafa sýnt í verki vilja sinn til að auka framboð fjarnáms þar sem því verður komið við en með hvatafjármunum tel ég að við getum hreyfst enn þá hraðar.

til að vera með nám með stafrænum hætti, enda er kallað eftir því víða um heim en ekki bara á Íslandi. Við erum að leggja lokahönd á fyrstu breytingar á fjármögnunarlíkaninu sem við ætlum að reyna að keyra fyrir næstu fjárlög sem prufu og að hafa tilbúið fjármögnunarlíkan fyrir fjárlög árið 2025. Þar gæti verið gott að taka umræðu um það hvort við getum haft aukinn hvata. Í dag er enginn munur á hvernig ríkið greiðir með fjarnámsnemanda eða staðarnemanda og það er galli gagnvart því að það er enginn sérstakur hvati til að bæta við fjarnám. Við erum með tvo háskóla, bæði Háskólann á Akureyri og Bifröst, sem hafa tekið stór stór skref í fjarnámi, eru orðnir mjög góðir í að sinna mjög fjölbreyttu fjarnámi og eru að taka að sér ný verkefni sem komu í gegnum samstarf háskólanna. Þar erum við einmitt að bregðast við mönnunarvandanum víða, eins og í heilbrigðismálum og leikskólum, í fiskeldi, í netöryggi, í hugverkaiðnaði. Ég nefni líka stóraukið og fjölbreytt íslenskunám sem er samfélögum gríðarlega mikilvægt. Það hefur verið kallað eftir í fjarnámi í íslensku lengi og er það núna að verða að veruleika. Samhliða því er líka verið að setja af stað einstakt samstarf allra háskólanna um sameiginlegt meistaranám til að búa til meiri hagræðingu innan háskólanna gagnvart meistaranámi en ekki síst til að auka gæði þess og sveigjanleika fólks til að púsla saman ólíku námi. Áskoranirnar eru víða. Ég hef mikinn hug á að gera enn þá betur en við erum aldeilis byrjuð. Við höfum séð mikið gerast að undanförnu. Ég held að fjármögnunarlíkanið gagnvart lengri tíma sýn fyrir háskólana skipti þar höfuðmáli, þar sem tekið er tillit til fjarnáms nemenda, sem ekki var gert þegar það var búið til árið 1999.

og að hann fái nægt fjármagn inni í þessu þannig að námið verði sambærilegt við staðnám. Það er alveg hægt að gera það með því að tryggja að nemendur komi í ákveðna lotur

Það er auðvitað mjög margt mikilvægt að gerast í framboði á fjarnámi og ég fagna sérstaklega tæknináminu, sem er samstarf við HA og HR, því að það er ekki bara að auka aðgang að námi í landsbyggðunum heldur er það líka að auka aðgang að námi fyrir bæði starfsgreinar og hóp fólks sem hefur ekki haft aðgang að háskólanámi á sínu áhugasviði eða starfsgrein.

er oft forsenda starfsréttinda í þjónustu við börn, bæði í skólakerfinu, félagslegu kerfunum og

en skólarnir treysta þessu fólki ekki til að stunda fjarnám; fólki með fyrstu einkunn sem búið er að sýna fram á námsfærnina og jafnvel eftir fjölda ára í starfi. Þetta eru greinar eins og talmeinafræðin, annarsmálsfræðin, ljósmæðrafræðin og fleira. Þarna er verkefni sem ég held að þurfi að taka utan um, kannski svolítið svipað og er verið að gera með mönnun og menntun í heilbrigðiskerfinu í samstarfi þvert á ráðuneyti þar sem verið er að greina þörfina og fjölga jafnvel námsplássum. Í því sambandi velti ég fyrir mér hvort háskólarnir hafi heimildir til að forgangsraða fólki eftir öðru en einkunnum þar sem fjöldi námsplássa er takmarkaður. Hafa skólarnir t.d. heimildir til að bjóða upp á fjarnám sem er sérstaklega ætlað að tryggja þjónustu á tilteknum sviðum

Þetta er þörf umræða þegar undir liggja tækifæri fólks til að mennta sig nær heimabyggð, starfa þar, taka nám þar í fjölbreyttum greinum. greinum. Hér er spurt: Af hverju þurfa að vera lotur? Er ekki nóg að hafa allt í fjarnámi líka? Hvernig getum við byggt upp fjarnám? Það er auðvitað undir háskólunum komið að

á Háskóla Íslands gagnvart ýmsum meistaragráðum, sem er algjör forsenda fyrir starfsþróun viðkomandi einstaklinga og starfstækifærum, þá veit ég að Háskóli Íslands hefur ráðið fjarnámstjóra sem er að greina það hvernig hægt er að hreyfa sig hraðar í þessum efnum og bjóða upp á aukið nám í fjarnámi. Þau hafa verið rosalega viljug til að fara í samstarf með öðrum skólum og bjóða upp á nýjar leiðir og nýta þá líka fjarnámsgæði og og undirbúning sem búið er að vinna í öðrum skólum sem hafa verið sérstaklega í fjarnámi. Hérna eru bara gríðarleg tækifæri en undir liggur auðvitað líka fjármögnun háskólastigsins.

og það er mjög alvarlegt gagnvart áskorunum sem mæta íslensku samfélagi, hvort sem það er öldrun þjóðarinnar eða stækkun í ákveðnum atvinnugreinum í atvinnulífinu, hvort sem það er hugverkaiðnaðurinn, alþjóðageirinn eða landeldi t.d. Þar er verk að vinna, að mennta fleiri í þeim greinum.

Frú forseti. Sá árangur, sú framþróun sem hefur náðst í íslensku samfélagi hefur nú ekki alltaf verið byggð á miklum áætlunum, miklum greiningum eða skýrum plönum. Þannig mætti t.d. segja að á Íslandi hafi aldrei verið rekin iðnaðarstefna. Það hafa vissulega verið reknar afmarkaðar stefnur, eins og t.d. stóriðjustefnan lengi vel sem einkenndist af linnulausri viðleitni stjórnvalda til að ná erlendum framleiðendum til landsins í von um að þeir myndu setja upp mannaflsfrekar verksmiðjur í skiptum fyrir ódýrt rafmagn, en heildarstefna hefur ekki verið til staðar. Þegar Smári McCarthy lagði fram tillögu um mótun

Þess vegna var mjög ánægjulegt hér á 151. þingi þegar þessi tillaga Smára og þingmanna Pírata og Framsóknar var samþykkt. Þá var samþykkt að ráðast í þá vinnu að móta sjálfbæra iðnaðar- og atvinnustefnu sem myndi hvíla sérstaklega á gildum um nýsköpun, umhverfisvernd og dreifðan stuðning við margar atvinnugreinar frekar en sértækan stuðning við fáar. Þetta var samþykkt í maí 2021 og gert var ráð fyrir að ráðherra myndi kynna nýja stefnu ári síðar, fyrir maí 2022. Svo kom fram í skýrslu um framkvæmd ályktana Alþingis, sem birtist í nóvember síðastliðnum, að framkvæmd væri ekki hafin við mótun þessarar stefnu. Því legg ég fram þessa fyrirspurn til hæstv. ráðherra: Hvað líður vinnu við sjálfbæra iðnaðarstefnu sem ráðherra var falið að móta og kynna fyrir maí 2022 samkvæmt þingsályktun nr. 20/151?

að vinna eftir í atvinnustefnu Íslands? Hvert erum við að fara og hvar ætlum við að fjárfesta og gera betur? Ég get glatt hv. þingmann með því að vinnan er aldeilis hafin í ráðuneytinu varðandi það að móta stefnu um sjálfbæran iðnað.

sem ég hef birt og er nú í samráðsgátt, um stefnumótandi aðgerðir til eflingar þekkingarsamfélags á Íslandi, þar sem ég er einmitt að reyna að móta heildarsýn gagnvart þeim málaflokkum sem ráðuneytið fer fyrir,

um. Í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu kemur fram að við gerð stefnunnar verði sérstaklega litið til þess hvernig bæta megi framleiðni, fjölbreytni og sjálfbærni íslensks iðnaðar á tímum örra samfélagsbreytinga.

Þá hef ég áhuga á að skoða þrepaskipt iðnnám og sjálfbærni í iðnnámi sem kannski vantar líka aðeins til að fylgja takti nýrra tíma og áskorunum í atvinnulífinu og samfélagsbreytingum.

en vinnan felst núna svolítið í greiningu þessara áskorana sem við er að kljást og kannski ákvörðun um umfangið, hversu mikið við eigum að ráðast í. Það þarf að ræða sýn stjórnvalda á þróun iðnaðar í víðustu merkingu, bæði með tilliti til hugvits og hátækniiðnaðar, en tengsl hennar við stefnur sem stjórnvöld hafa sett í tengdum málaflokkum eru mikil. Það þarf að gera tillögur um aðkomu stjórnvalda að einstökum aðgerðum og setja stefnunni síðan markmið og mælikvarða. Iðnaðarstefna er stór og hún myndi hafa snertifleti við menntastefnu, byggðastefnu, orkustefnu, fjarskiptastefnu, þjóðaröryggisstefnu, auðlindastefnu og auðvitað fjármálaáætlun. Vandi okkar er kannski líka, sem ég held að sé mikilvægt að ræða, ekki síst tungumálið og merking orða. Margir tengja nefnilega hugtakið iðnað eingöngu við reykspúandi verksmiðjur. Iðnaður Iðnaður er nefnilega miklu meira en það. Iðnaður er allar þær athafnir fólks sem skapa verðmæti í samfélaginu. Við höfum notað þekkingariðnað til að undirstrika mikilvægi hugvitsins við verðmætasköpun, einkum fyrir þjóðir eins og Íslendinga sem hafa aðgang sem hafa aðgang að auðlindum en þær eru ekki ótæmandi. Framlag stjórnvalda felst því í að skapa skilyrði til þess að hugvitið fái notið sín og vaxi og eflist í nýjum iðnaði og þekkingariðnaði, ekki síst líka alþjóðlega, og tækifærum gagnvart því að skapa auknar útflutningstekjur með breyttum iðnaði og áherslum á sjálfbærni. Til þess að það geti raungerst þarf að líta til ýmissa samfélagslegra áskorana, ekki síst stafrænna lausna, fjarskipta- og netöryggis og öryggis aðfanga. Við þurfum einnig að huga að stuðningi við menntakerfið, eins og ég nefndi, til að það geti séð atvinnulífinu og sjálfbærum iðnaði fyrir hæfum einstaklingum. Og við þurfum að huga líka að mannauði erlendis frá með sérfræðiþekkingu sem við höfum þörf fyrir.

Það er þá mannvirkjagerð, upplýsingatækni, lyfjaiðnaður, líftækniiðnaður, heilbrigðistækni, leikjaiðnaður, menntatækni, orkuiðnaður, stóriðja, endurvinnsla, ýmiss konar græniðja og loftslagslausnir sem við þekkjum ekki í dag. Í grófum dráttum má segja að iðnaðarstefna feli þá í sér greiningu á bæði aðstæðum og ástandi. Þar þurfum við að lista upp áskoranir og úrlausnarefni og erum að fara að setja fram sýnina og stefnuna, hvað stjórnvöld hyggjast fyrir og hvaða markmið við ætlum að setja okkur í þessum fjölbreyttu málaflokkum. Það er líka mikilvægt með

sé bara að fara að hrinda þessu í framkvæmd — þó aðeins á eftir áætlun, við finnum ekkert að því. En einmitt þetta með tungumálið og að það megi ekki skilja þetta of þröngt, þá var hæstv. ráðherra þar í rauninni að enduróma það sem

að hugtakið væri á vissan hátt gallað vegna hugrenningatengslanna sem í því búa. Þannig að það er gott að heyra að verið sé að skoða þetta með dálítið opnum huga, eins lítið takmarkandi og hægt er, vegna þess að þetta snýst einmitt um að skapa umhverfi fyrir starfsemi sem við kannski þekkjum ekki einu sinni í dag, að búa þannig í haginn að hér geti vaxið hugmyndir og jafnvel heilu atvinnugeirarnir sem ekki eru til staðar í dag. Rétt örstutt þá langar mig líka að undirstrika það sem kom fram undir lok máls hæstv. ráðherra

tillögunnar hér á 151. þingi. Þar var lögð rík áhersla á að mótun þessarar stefnu væri mikilvægt skref á þeim tíma til að móta framtíðarsýn Íslands eftir heimsfaraldur en síðan ekki síst til að móta framtíðarsýn í ljósi loftslagsbreytinga. Þar skiptir máli að vera með markvissan stuðning þannig að aðgerðir skili sem mestu.

Ekki síst þarf stefnan auðvitað að vera raunhæf og verkefnið þarf að vera raunhæft þannig að við náum utan um það að búta það eitthvað niður til að ná raunverulegum árangri með það sem við setjum fram. fram. Sjálfbær iðnaðarstefna gæti í rauninni tengst mjög mörgum ráðuneytum sem fara með hinn ýmsa iðnað eða grundvöll hans, eins og eins og hv. þingmaður nefndi gagnvart loftslagsmálum og þeim áskorunum okkar. Við þurfum öll að vera með loftslagshattinn á okkur þegar við erum að ræða stefnu til lengri tíma og hvernig við ætlum að ná markmiðum stjórnvalda. Það ætlum við að gera í þessari vinnu gagnvart því að búa til stefnu um sjálfbæran þekkingariðnað sem við náum þá svolítið vel utan um í þessu ráðuneyti. Það má auðvitað minna hv. þingmann á að ráðuneytið er bara rétt rúmlega eins árs við höfum verið að reyna að forgangsraða verkefnum eftir þörfum og taka vel utan um þau í hvert skipti. Nú höfum við hafist handa við þessa stefnu sem ég hlakka til að vinna í ráðuneytinu og eiga svo væntanlega fleiri samtöl við hv. þingmann um hvernig við náum árangri í að fylgja eftir skýrri stefnu í fjölbreyttum málaflokkum.